i 31 glas protiv, donesena Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika Državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine, 1.1. Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti na privremene financijske planove izvanproračunskih korisnika za prvo tromjesečje 2016. godine: a) Hrvatskih voda b) Hrvatskih cesta Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka d) Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje e) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost f) Centra za restrukturiranje i prodaju

Zamjenik ministra financija Igor Rađenović će nam obrazložiti uvodno. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Čitajući signale medijske najave iz saborskih krugova, jer Sabor odlučuje o tome kada i kako će završiti sa ovim mandatom. Mi, predlagateljica i ja kao njen predstavnik ovdje smo procijenili prije nekih mjesec dana da umjesto novog proračuna za sljedeću godinu, a znate da je i to bila jedna od varijanti se odlučimo ipak za Odluku o privremenom financiranju znajući i vidjeti da će izbori biti u ovoj godini, da će biti kako sada stvari stoje, a sami ste rekli gospođo potpredsjednice, i petim stvari završavaju. Znači vjerojatno najkasnije do 25.11. i stoga smo procijenili da je bolje i kvalitetnije rješenje da postojeća Vlada, prva Vlada Zorana Milanovića predloži ipak odluku o privremenom financiranju, a da onda građani odluče kome i kako će dati povjerenje, da nova Vlada ima čišći račun za sljedeću godinu. A da se maknem sa te političke sfere, dakle sve ovo što sam govorio je sukladno članku 42. Zakona o proračunu, da u razdoblju privremenog financiranja se nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnoga proračuna, a u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje i izvršavanje, te prava primatelja sredstava proračuna utvrđena zakonima i drugim propisima. razdoblja tog privremenog financiranja, dakle pri donošenju proračuna svi ostvareni prihodi i primici, dakako uključuju se u novo donešeni proračun za 2016. godinu koji će biti donesen u ovom Domu. Ono što smo mi koristili da bi ove brojke stavili u ovaj dokument je, osnovna podloga je dakako makroekonomske projekcije gdje očekujemo dakle nastavak gospodarskog rasta koji je u zadnja tri tromjesečja iza nas u ritmu koji je procijenjen. Dakle, daljnji oporavak gospodarske aktivnosti je procijenjen primarno iz rasta domaće potražnje kroz pozitivan doprinos potrošnje kućanstava, te bruto investicije u fiksni kapital. Naši makro ekonomisti ocijenili su da je neznatan doprinos rastu, statistički neznatan dolazi i od neto inozemne potražnje, a pod utjecajem pozitivnih gospodarskih kretanja u našem međunarodnom okruženju kod naših partnera. Očekujemo i nadalje, dakle stabilnost, očekujemo stabilnu i nisku inflaciju, tj. praktički status quo u pogledu inflacije za naredno razdoblje. Kada govorim o prihodima ono što vam predlažemo je dakle da se za privremeno izvršenje proračuna predvide prihodi u iznosu od 26,6 milijardi kuna. Pritom kao što rekoh zbog osnovnih kretanja osnovnih makroekonomskih pokazatelja, zbog cjelogodišnjih učinaka poreznih propisa koji su stupili tijekom 2015. godine primarno trošarine na energente i trošarine na duhanske proizvode taj porast prihoda je nešto veći od realizacije od prva tri mjeseca prošle godine, ali je točno na 25% godišnje projekcije postojećeg proračuna. Dakle prije nego što je ovaj donesen. Prema tome, očekujem da će se takvi prihodi, pa čak se usuđujem reći relativno konzervativne procjene i ostvariti. Uzevši u obzir relativno mali broj vas neću sad dalje opisivati o čemu se nadalje radi. Znatan porast, ponajveći porast je vidjeli ste to u brojkama iz prihoda od pomoći, tu su indeksi najveći. Očekujemo tu pojačanju dinamika povlačenja EU sredstava primarno za poljoprivredu, primarno za regionalni razvoj pa sa te strane će prihodi državnog proračuna biti kao što rekoh izdašniji nego u prva tri mjeseca prošle godine. što se tiče rashoda zakon kaže da se … financiranje za narednu godinu obavlja razmjerno rashodima izvršenim u prva tri mjeseca prethodne godine, a najviše do jedne četvrtine ukupno izvršenih rashoda bez izdataka u 2014. godini u prethodnoj godini. Ne mogu se otvarati nove aktivnosti i projekti za izvore financiranja, opći prihodi i primici, doprinosi i namjenski primici već se isključivo financiraju oni koji su obuhvaćeni Državnim proračunom za 2015. godinu. Nešto konkretnije o brojkama, dakle rashodi za zaposlene planirani su u potrebnom iznosu i vjerujemo da će omogućiti, ne vjerujemo nego smo sigurni da ćemo imati redovitu isplatu plaća u prvom tromjesečju i u nešto kraćem razdoblju za sljedeću godinu. Materijalni rashodi planirani su isključivo za neophodno i nesmetano funkcioniranje korisnika državnog proračuna. Subvencije,

Ono što je značajnija stavka je doprinos proračuna EU, 1,6 milijardi. Dodatna sredstva …/Govornik se ne razumije./… 439 i 600 milijuna kuna transfer proračunskih sredstava HZZO. Isplata dakako mirovina, naknada zaposlenima, socijalnih pomoći, doplata za djecu, porodiljne naknade sve te brojke imate u materijalima. Ukupno i završno projicirani manjak državnog proračuna za prvo tromjesečje sljedeće godine do donošenja proračuna najdalje bi bio 4,9 milijardi kuna 4,9 milijardi kuna ili točnije 4 milijarde 863 milijuna kuna. Evo toliko, ne bih previše dužio. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Ivan Šuker. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra. ovom dijelu odluke o privremenom financiranju državnog proračuna neću puno govoriti jer to je praktički definirano sve Zakonom o proračunu i u principu tu se nema što dodati. Ja se iskreno nadam da jedino tamo gdje, ali iako teško je za vjerovati da bi netko baš iskoristio sva tri mjeseca pa da bi došlo do problema, no to je konačna potvrda da su izbori blizu i da naše zasjedanje se bliži kraju. imam nešto što naprosto moram progovoriti jer ne mogu prijeći preko toga. Ne mogu prijeći preko toga da netko ponižava ovaj Visoki dom. A to je opet Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Toj gospodi treba reći da oni nisu ni nekakva kasica prasica ni ništa nego da naprosto imaju rashode i nema šanse da im se dogodi da imaju identične prihode i rashode. Nema šanse! I ovo što oni nama rade sa svojim financijskim planovima ispada smiješno. I oni stvarno ja mislim da će svatko tko dođe razmišljati o tome da ih vrati natrag u Riznicu da ih disciplinira. Jer ovo je dano da se troši kako tko hoće. Jer vi imate hrpu projekata koji su sad se odvijaju u ovom trenutku. Ja sam ih pokušao naći u nekakvim financijskim planovima, u nečemu, nije mi jasno otkud se to financira? Jer ako svi proračunski korisnici moraju navesti projekte, programe, koliko će to koštati onda to mora biti i u Ministarstvu zdravlja. Jer gledajte ne može se dogoditi da vi na televiziji čujete u što ja znam bolnicama se vrše takvi i takvi pregledi, a da nisu predviđeni novci unutra. Tko to financira? Dakle, oni su nama opet servirali po svom običaju financijski plan i odluku o privremenom financiranju. Pogledajte, ukupne prihode u iznosu od 5 milijardi, a istovremeno smo zaključili da u ovom rebalansiranom proračunu maloprije jedan iznos je u odluci, a drugi je iznos u konsolidiranoj bilanci izvanproračunskih fondova. I ono što bih još želio pitati, stvarno mi nije jasno, možda sam ja tu pobrkao neke pojmove, a to je ovih milijardu i 600 milijuna kod DAB-a (Državne agencije za osiguranje štednih uloga). Dakle, imate izvršenje 2014. i imate plan za 2015. E sad da li je tu došlo do određene štamparske greške? Nije mi jasno? I onda imate plan od 1., to je posebni dio, od 1. do 3.2016. koji je veći 6800 puta. Da li se taj iznos mora događati? Gledajte, imate iznos od 174 milijuna pa onda plan za 2015. 23 milijuna i onda plan od 1. do 3.2016. milijardu i 600 milijuna. Dakle, to je nešto što mi stvarno nije jasno što se događa s tim? Tim više što se to ponavlja. Dakle, gledao sam odluku o davanju suglasnosti na privremeno financiranje i veli ukupni prihodi u iznosu od 252 milijuna i ukupne rashode od milijardu i 600 milijuna. Ako je to prijenos depozita …/Govornik se ne razumije./… izvanproračunski korisnik za njih odluka o privremenom financiranju vrijedi na identičan način kao što to vrijedi i za ostale proračunske korisnike. To To se onda rješava na drugačiji način, ali ne ovako. Jel gledajte, mislim da, kažem ovo su sve dobronamjerne rasprave, tu su manje-više svi koji znamo nešto o financijama da tako kažem i prema tome nema potrebe da sad tu neko nešto glumata. Ovo je dobronamjerno. Jer ovakva odluka ne može proći jer ona je u suprotnosti sa zakonskim propisima. Dakle vi kad pogledate ovdje dakle u fondu osiguranja depozita imate jedan iznos i to je sve ok i onda imate rashodi poslovanja i sad pogledate veli, naknada građanima i kućanstvima na temelju osigurane i druge naknade i tu kaže sad 1 milijardu i 600 milijuna. Koja naknada građana? Ja koliko znam ni jedna banka hrvatska nije u problemima. Tim više što smo na kraju prošle godine imali 900 milijuna razliku između prihoda i rashoda, rečeno je da se sa 400 milijuna kupuju obveznice iako mi nije jasno koje i čije ali nema veze neka budu, i sad mi nije jasno po ovom planu o privremenom financiranju ovih 1 milijardu i 600 milijuna, kud to ide? gledajte onda vam odluka o privremenom financiranju dakle o davanju suglasnosti i o privremenom financiranju državne agencije i dakle mi njima dajemo piše, dakle čitam kako piše, dajemo im pravo na manjak do 1 milijardu i 350 milijuna u prava tri mjeseca. Temeljem čega? Jer ako se dogodi ne daj Bože s nekom bankom, ako se dogodi isplata osigurane štednje onda se to rješava na drugačiji način, ali na ovakav način se ne može riješiti. Postavlja se pitanje koji su to novci? Jer kad pogledate prijedloge privremenog financijskog plana onda ćete vidjeti da neto financiranje, dakle imate iz prethodne dvije godine i onda imate plan za 2016.prijenos depozita iz slijedeće godine 1 milijardu 354 milijuna kuna a to je upravo taj manjak. Prema tome, netko se tu malo zaigrao sa financijskim planom. Dobro bi bilo da se iskonzultirate pa do glasovanja ako treba da se neke stvari promijene. Ali kažem ovo je tehnička odluka i treba je podržati ali bi svakako trebalo upozoriti gospodu iz HZZO i ovo sa DAB-om vidjeti što se događa. Hvala lijepo. Kolege Milorad Pupovac i Krešimir Bubalo nisu prisutni. Njihovi klubovi gube pravo rasprave po ovoj točci. I završno zamjenik ministra financija Igor Rađenović. Hvala lijepa. Evo brzo sam se vratio. Konzultacije su već u tijeku. Moram provjeriti, evo sad sam ja sa gospodinom Rajićem vidio i meni je to nelogično. On mi kaže da su bile rasprave i da je u rukovodstvo današnjega DAB-a, a znate da ono ide prema odmicanju od državne priče, rekao ovako i evo moja znanja su evo priznajem za ovom govornicom nedovoljna. Provjerit ćemo. Bitno je da nije u suprotnosti sa državnim proračunom, sa bilo kojim zakonskim propisom pa ćemo onda vidjeti. Kao što sam vam šapnuo to je svojevrsna rezervacija da bi se nešto eventualno moglo dogoditi pa se ne isplatiti. Očigledno su neki argumenti bili, ali vidjet ćemo sa te strane. Što se tiče HZZO-a također dokument koji je došao iz HZZO-a Ministarstvo zdravlja je priklaman Ministarstvu financija. Ono što smo mi mogli napraviti je da to na nekom zajedničkom nazivniku ovdje prenesemo vama. Je li izlazak bio najsretnije rješenje, možda je ovo jedan od argumenata da i nije, ima i nekih argumenata zašto to je ali budući da ovo nije tema ove sada rasprave vidjet ćemo. Ne bi to dalje širio. Ali u svakom slučaju smanjenje razine transparentnosti nije nešto što je dobro i u tom djelu se sa vama slažem. Hvala lijepa. Repliku? Ivan Šuker replika. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Rađenović ja dok budem bio, imao mogućnosti govoriti u ovom Saboru ja ću tražiti da HZZO napravi financijski plan sukladno svim elementarnim financijskim načelima. Je ovo je sramotno, oni raspravljaju sa 21 milijardom koju obrazlažu na stranicu i pol. Druga stvar, oko ovoga DAB-a oni mogu napraviti al ine može odluka biti da mi njima dajemo odluku da stvaraju minus od 1 milijardu i 300 milijuna. Dakle o tome se radi. Jel oni … odluke, druga je onaj dio gdje oni to raščlanjuju. Vidi se depozit iz prethodnih godina itd. Ali ovdje se radi odluka o prihodima, o rashodima i manjak od 1 milijardu 354 milijuna. Dakle to je ono sporno što naprosto ovaj dom si ne može dat takav luksuz da da nekome da može ostvariti minus od 1 milijardu 354 milijuna. Dakle, neka samo promjene odluku. Ovaj bilančni dio im može ostati ovakav kakav je.

dnevni red iscrpili. Najavljujem sjednicu kao što sam već rekla u ponedjeljak 21.rujna u 14,00 sati sa objedinjenom raspravom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača s konačnim prijedlogom zakona, jedan predlaže Vlada a drugi naš kolega zastupnik Josip Kregar. Vidimo se u ponedjeljak u 14,00. Doviđenja. Hvala i vama.